Hvala

2017/2394 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela ugovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i ostavljanju izvan snage Uredbe EZ br. 2006/2004,

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? S nama je gđa. državna

Evo, dopustite da vam predstavim ukratko Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe o suradnji između nacionalnih tijela u području izvršavanja propisa o zaštiti potrošača. Uvodno bih htjela reći kako ovo nije, dakle ovo je provedbeni akt, nije prvi takav, već postoji, postojala je dakle na razini EU uredba kojom se regulirala suradnja između nacionalnih tijela u provedbi nadzora nad propisima o zaštiti potrošača. Konkretno Uredba 2006/2004, međutim, razvoj interneta, razvoj novih oblika ne tako sada više novih, je li, trgovine su doveli do većeg broja kršenja, prekograničnog kršenja prava potrošača i naravno to utječe na narušavanje tržišnog natjecanja. A bitno je reći i da je to naravno i ne korektno i prema onim trgovcima koji redovni i ispravno poštuju zakone. Dakle postoje situacije u kojima trgovci iz jedne države članice krše prava potrošača u drugoj državi članici ili u više njih i upravo se u tu svrhu i donijela ova uredba koju mi sada kroz zakon implementiramo ovaj provedbeni akt implementiramo u naše zakonodavstvo. Dakle, prvenstveni cilj ove uredbe je osnažiti postojeći sustav suradnje između država članica i njihovih nacionalnih tijela koja su odgovorna za nadzor i za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i to na sljedeći način. Prvo, osiguravaju se uvjeti za djelotvornu koordinaciju i suradnju u među nadležnim tijelima i to putem već uspostavljene mreže, dakle mreže koja je uspostavljena upravo onom prethodno spomenutom uredbom. Evo možda da dam samo jedan primjer, vrlo konkretan primjer, ako imamo talijanski trgovački lanac koji prodaje proizvod putem Interneta u nekoj od drugih zemalja u Hrvatskoj, Španjolskoj, Portugalu bilo gdje, i pri tom se ne poštuju prava potrošača, primjerice uz materijalni nedostatak u roku od dvije godine, već samo u roku od jedne godine onda u tom slučaju inspekcijsko tijelo države članice u kojoj se krše prava potrošača putem mreže nacionalnih tijela traži nadzor nad trgovcem koji čini takav propust, provode se istražne mjere, zabranjuje se takav poslovna praksa i po potrebi se sankcionira trgovca. Drugi element koji je bitan za ovaj provedbeni zakon je da se određivanjem jedinstvenih ureda za vezu upravo potiče takva djelotvorna koordinacija i to na način da svaka od zemalja članica uspostavlja takav jedinstveni ured za vezu, a u slučaju Hrvatske će to biti Državni inspektorat RH. Određuju se Određuju se isto tako u čl. 5.ostala tijela koja su nadležna za provedbu uredba, u skladu sa njihovim propisanim djelokrugom, a to su poimence Ministarstvo financija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravstva, Agencija za elektroničke medije, Agencija za obalni linijski pomorski promet, Agencija za zaštitu osobnih podataka, HAKOM, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Agencija za nadzor financijskih usluga i HNB. Njima, dakle ovim spomenutim tijelima se dodjeljuju minimalne ovlasti za istragu i za izvršavanje mjera koje su propisane samom uredbom. Cilj je omogućiti što bržu i što učinkovitiju suradnju između navedenih nadležnih tijela na nacionalnoj i na prekograničnoj razini i upravo osigurati ono što sam prethodno navela, a to je poduzimanje mjera u svrhu sprečavanja povreda u području zaštite potrošača. Očekujemo da će upravo takva suradnja utjecati na odvraćanje trgovaca od počinjenja povreda i osigurati da oni trgovci koji nisu usklađeni sa propisima iz područja zaštite potrošača ne koriste pravne praznine na način da premještaju svoje poslovanje u one države članice čija nadležna tijela nisu opremljena za rješavanje nezakonitih praksi. Isto tako je potrebno reći da se uredbom određuju tijela koja u svakoj državi članici djeluju kao tijela koja izdaju vanjska upozorenja odnosno raspolažu potrebnim stručnim znanjima i informacijama o kršenju potrošačkih prava te surađuju sa prethodno spomenutim ministarstvima i agencijama u provedbi ovog propisa. u provedbi ovog propisa. U konačnom prijedlogu ovoga zakona kao tijelo koje je nadležno za izdavanje vanjskih upozorenja određuje se Europski potrošački centar koji djeluje pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništava i obrta. na kraju, ova uredba odnosno provedbeni zakon osigurava i utvrđuje učinkovite proporcionalne i odvraćajuće sankcije u slučaju da dođe do kršenja prava prava koja su obuhvaćena uredbom i na taj način smatramo da postoji mehanizam prema kojem će se u slučaju povrede prava trgovci moći na odgovarajući način i sankcionirati. Bitno je zaključno reći da se implementacijom uredbe u hrvatsko zakonodavstvo uklanjanju prepreke u prekograničnoj trgovini, doprinosi se povećanju prava potrošača i povjerenju u elektroničku trgovinu na razini jedinstvenog tržišta i slijedom svega navedenog, predlažem da se podrži Konačni prijedlog Zakona o suradnji između nacionalnih tijela koja su odgovorna za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača. Hvala vam lijepo. Joško (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Jedno pitanje za državnu tajnicu. Naime, prijedlogom zakona o provedbi ove uredbe utvrđena su zakona o provedbi ove uredbe utvrđena su tijela koja će je provoditi. Ministarstvo gospodarstva nije određeno kao nadležno tijelo za provedbu ove uredbe, da li postoji neki razlog s obzirom da nam to ministarstvo predlaže

tu funkciju da izdaje vanjsko upozorenje prema nadležnim tijelima. Dakle ono je tijelo koje najbolje poznaje potrošačko zakonodavstvo i ima mogućnost putem uspostavljene mreže tijela dobiti pravovremenu informaciju o kršenju prava te tu nadležnu informaciju proslijediti prema nadležnom tijelu koje onda u okviru svoje djelatnosti, svoje nadležnosti ima mogućnosti provesti istražni postupak i poduzeti odgovarajuće mjere. Dakle ministarstvo je svakako uključenu u tu mrežu.

na primjeru objasnite što ako je recimo slučaj koji je ugroza prava potrošača, a zadire između 2 nadležna tijela, recimo između Ministarstva zdravstva i Ministarstva poljoprivrede, to je konkretno. Što u tom slučaju kako, koje je tijelo nadležno i koji je daljnji hodogram koraka prema Državnom inspektoratu i dalje? drugo pitanje je vezano za članak 21. odnosno 22. koji regulira zapravo prekršajne odredbe i novčano kažnjavanje. Je li novčano kažnjavanje razmjerno u svim državama članicama ili Hrvatska ima možda manji razmjer u odnosu na neke druge države članice? Hvala lijepo. **Radin,

što se tiče članka 5. i u slučaju u kojem 2 tijela, dakle da potpada odgovornost pod 2 tijela odnosno pod njihovu nadležnost svakako dakle upravo ovaj način mreža i suradnja između tijela omogućuje da sankcioniranje prava potrošača bude što učinkovitije. Dakle, svako tijelo postupa u okviru svoje nadležnosti, a kada Državni inspektorat treba postupati temeljem povrede propisa onda dakle slučaj ide prema inspektoratu on poduzima odgovarajuće sankcije i ako je to potrebno, ako je to potrebno onda sankcionira trgovca. A po pitanju sankcija koje su predviđene dakle člankom 20. i 21. po našim saznanjima one su usporedive sa onime što se dakle događa odnosno sankcionira i u drugim državama članicama. **Panenić, Tomislav (NLM)** Hvala lijepo. Poštovana državna tajnice pogotovo u ovo vrijeme kada raste intenzitet trgovine putem interneta ono što je zapravo i tema ovoga samoga prijedloga uvrštavanja ove uredbe da bude operativna. Postavlja se pitanje da li je stvarno Državni inspektorat najbolja zapravo organizacija kojoj se netko treba obratiti kada ima problem. Naravno, prije su bili regionalni centri koji su se brinuli o potrošačima, sami imate unutar ministarstva centar za zaštitu potrošača, to su nekako bili puno bliskiji, a kad gledamo sada ugrožen kredibilitet samoga Državnog inspektorata s ovim zadnjim postupanjima, postavljam pitanje ono da li smatra da će potrošači se sa da da kažemo direktno se obraćati s njima i smatra da će im stvarno biti od pomoći jer model koji je bio s centrima za zaštitu potrošača puno je bliži takvim, za takvim potrebama i ja smatram osobno i iskustva koja smo imali, imate i vi, da bi to bilo puno primjerenije da se oni budu ta ruka koja zastupa interese. Hvala. **Radin, Furio Hvala lijepo na pitanju. Potrošači se mogu obratiti i izravno centru, Europskom potrošačkom centru, dakle to nije isključeno. Dapače mnogi od njih se i obraćaju izravno potrošačkim centrima jer oni upravo kroz mrežu koja je uspostavljena u 30 zemalja mogu najučinkovitije kod prekograničnih povreda i dati informaciju u …/nerazumljivo/… u drugoj zemlji članici o tome da je došlo do kršenja prava potrošača. Što se tiče Državnog inspektorata, ja mogu samo reći dakle da inspektorat djeluje u okviru svojih nadležnosti. Ja sam sigurna da ima naravno i potencijal i ambiciju temeljem provedbe propisa i jačati svoju funkciju, dakle i dalje poboljšavati svoju funkciju svaka zemlja članica u konačnici i radi u okviru nadležnosti tijela možda na kraju evo završno još samo dodati da ova uredba i provedbeni zakoni u stvari omogućuje …/Upadica: Hvala lijepa./… da se i propisi koji određuju nadležnost određenih tijela nad provedbom propisa mogu dopuniti i nadograditi kako bi se što uspješnije provela i sama uredba. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Posljednja replika na taj, na uvodni dio ima, posljednju repliku ima gospodin Bulj. Evo, ja ću početi sa najugodnijim dijelom znači brojne uredbe, brojne direktive, brojna naređena iz Europe ništa nisu donijela hrvatskim potrošačima, donijeli su multinacionalnim kompanijama

5 sati, a od 5 do 8, 9 sati su teške poslove naše žene radile, slagajući, prenoseći, skladišteći ovaj sva taj teret i nikoga nije briga za tim. Tako da ove uredbe u provedbi ne može Andrija Mikulić to izregulirati jer njega nije briga, njemu je bitno da on zatvori domaće gospodarstvene, ugostitelje, a ne da zaštiti domaće potrošače. ja mislim da ovo prepisivanje više tih direktiva, uredbi iz EU puna kapa svega, nitko nije zaštitio hrvatski narod i hrvatske građane. Hvala vam lijepo na vašoj primjedbi, pa ja bih rekla da je on line trgovina nešto što se događa, dakle ljudi kupuju prekogranično. Sigurno nećemo propisima moći spriječiti dakle i naše građane i druge građane naravno da kupuju kod nas. U konačnici i našim trgovcima je u interesu prodavati svoje proizvode u drugim državama, a upravo ovim propisom i jednom učinkovitom koordinacijom između tijela koja su nadležna za štićenje prava potrošača i za sankcioniranje nepoštenog postupanja trgovaca omogućavamo da naši građani budu zaštićeni kod takve prekogranične trgovine. Želi li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne mogu jer ih nema. Zato otvaram raspravu. Prvi je gospodin Tomislav Panenić ispred Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih. Izvolite. više ljudi se okreću prema trgovini putem interneta ovo što govorimo prekogranična trgovina zapravo se najviše svodi na taj dio, ne samo fizičkim odlaskom nego i ono što nabavljamo iz bilo koje druge zemlje naš potrošač ima najveću moguću zaštitu. I zaštita je u smislu da ona cijena koja je negdje istaknuta, da je ona konačna cijena, da to ne bude određeni prikriveni elementi, da rokovi isporuke koji su naznačeni budu primjereni, da povrat robe koji je unutar 14 dana se može izvršiti, da troškovi povrata, znači imamo puno elemenata o kojima govorimo kada je u pitanju trgovanje sa nekom drugom zemlju. I na kraju sad smo, članica smo EU, možemo možemo trgovat s kim hoćemo i želimo samo da, evo kolega Bulj je rekao želimo da naši hrvatski potrošači da budu zaštićeni i tu trebamo imati snažne mehanizme. Nije to samo, kolega Bulj oni mehanizmi u Hrvatskoj državi, a to bi trebao biti inspektorat, kolega Andrija Mikulić, koji bi trebao stvarno bit taj koji suvereno to vodi na način da svi osjećaju se zaštićeni od našeg poduzetnika pa i do potrošača jer jedni o drugima ovise, a između je inspektorat. I ako poduzetnik se osjeća nesigurno u uvjetima nadzorima inspektorata pod upravljanjem gospodina Andrije Mikulića, onda vjerojatno to prenosi i na one i na svoje potrošače jer nezadovoljstvo jedno raste. Sad mi bismo trebali ne samo naše potrošače zaštitit, nego imamo i primjere gdje iz drugih država trgujući sa našim poduzetnicima u možebitnim situacijama treba se pojaviti opet državni inspektorat koji bi pomagao čak i drugima. Znači negdje moramo jednostavno reći ono da smo mi ti koji stvarno štitimo, pomažemo, nije to samo ono puko slovo zakona nego neko treba prepoznati situaciju koju sada nismo prepoznati. Ovo našli smo se prvi put u uvjetima korona krize, naši poduzetnici, naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva prvi put su prodavali neki svoje, puno njih čak, svoje proizvode putem Internet platformi, snalazili su se u tome i naravno da trebaju pomoć. zapravo ono što očekujemo od svih institucija, prvo je pomoć, kad se nekom obratiš da ima vrijeme za tebe, da želi posvetiti tome, da želi zaštiti tvoje interese da nam se ne događa da netko kupujući na stranici koja je iz Engleske, Mađarske, ne znam koje moguće zemlje plati nešto. Pa naši ljudi su plaćali i traktore, uplaćivali desetke tisuća eura i na kraju su bili prevareni i nemaju se kome u Hrvatskoj državi obratiti, nemaju jednu međunarodnu zaštitu i nema neko ko će reći drugoj zemlji s kojima smo partneri čak u EU da to ne može tako. Ne možete jednostavno imati poduzetnike koji će varati u drugim državama i da na kraju mu se ne možete obratit ili da stranica koja prodaje prekrasan automobil po cijeni koja je nešto niža od tržišnih, jednostavno je prevara. I naši ljudi ostanu prevareni i oni se osjećaju da nisu dovoljno zaštićeni. Naravno da tu što sam državnoj tajnici napomenuo, pitanje centara za potrošače, to je nešto što bi trebalo biti dostupno im jako. Ja znam da imate otvorene linije, da to nije sporno, međutim ajmo priupitat naše građane koliko njih ima kod sebe na nekome nekome vidiku broj koji mogu nazvat? Kolko ih ima? Da ih pitamo zapravo, mi donosimo ovdje zakone, al da ih pitamo nakon što donesemo zakone da li vi znate koja su vam prava zajamčena, što možete napraviti ili ih jednostavno ostavimo da kad vide ok, kako oni kažu sad sam na tome p pa šta ću, sam sam si kriv. E to je loše, kad naš potrošač smatra da je izigran i da je on u tome kriv, da nije posvetio dovoljno pažnje. Dal trebamo imat takav sustav koji jednostavno ne ulijeva povjerenje, a trebalo bi biti za najmanju sitnicu prevare potrošača? Mora biti reakcija i mora biti ne samo da je reakcija nego i javno proklamirano koji su to sve, što se sve događa u našem okruženju, da nekada čak i nešto što nije prevara je roba ili usluga koja je prodana na jedan način koji je lažiran. Koliko ima, još uvijek nismo razriješili ni u Hrvatskoj državi, državna tajnice, da netko dođe u staračko neko kućanstvo i prodaje im paket kojega nazove mi smo iz Telekoma, što svi prvo pomisle? Hrvatski Telekom? Hrvatska tvrtka? Na kraju nit je hrvatski, nit je Telekom nego je neko drugi iz konkurencije koji na lijep način obradi ljude i onda treba stići u tih 14 dana prvo da svate što im se dogodilo pa da reagiraju, pa na kraju ispadne ako imaju u susjedstvu ili u poznanstvu nekoga kome mogu se obratiti i vjeruju da će im pomoć onda ostvare svoja prava. Ali u puno, puno slučajeva jednostavno ne uspiju reagirati, pa kad nekako nadođu na to sve skupa onda samo kažu al prošo vam je rok, 14 dana je prošlo, nemate pravo i nastane samo financijska šteta u kojoj su dovedeni zabludom. I reć ćemo a vi trebate poznavati ono što ste išli ugovarati, zakon je ovakav i nać ćemo milijun izgovora i stvarno nađemo izgovor. I onda je pitanje sada kada uspostavljamo jednu mrežu zaštite potrošača na razini EU, kad je jačamo, da li će nam se i cijeli sustav taj obratiti i reći, a žao nam je, al trebali ste ranije reagirat. To što ste prevareni sami ste si krivi. Petnaesti dan sve spada na vas i nema nikoga ko će više poduzeti jer zakonom su ruke, znači neće Državni inspektorat nikada, ako im se obrati potrošač i kaže ja smatram da sam tu prevaren, oni će reć žao nam je, 14 dana je rok, ne možemo vam pomoć. I neće taj inspektorat izaći sa priopćenjem u kome će reć evo taj slučaj se događa, ono nemojte to raditi, oni će reć trebali ste reagirat ranije. a znam da ne možeš vratiti neke, što je zakonom određeno, ali takav trgovac, takav poduzetnik koji to radi on mora biti javno prozvan da je to neprihvatljivo. Da li smo imali kod nas da je netko bilo koju tvrtku, pogotovo ove velike, sad sam spominjao određene tvrtke koje se bave sa telekomunikacijama, da li ih je država prozivala da jednostavno takvo ponašanje ne mogu provoditi? Ono se i dalje provodi. Imamo nešto se pojavi i u medijima i zato je pitanje da li u medije stavlja inspektorat, ja prije vjerujem da će staviti centar za potrošače. to je stvarna lokacija i tu je razumijevanje i to nadležnost ministarstva i ovo je bilo opravdano pitanje, zašto nije istaknutije navedeno da to bude prva ona točka da na kraju se ne samo kroz stručno znanje nego i kroz onu dostupnost može urgirati ne samo sankcioniranjem nego i preveniranjem. Tako da treba na to upozoravati jel u ovome vremenu bujaju svi mogući ponude, trgovine na, koja ide putem određenih internet platformi gdje puno toga je u nuždi, žele ljudi da na neki način prodaju svoj proizvod ono da ostvare prihod, da mogu preživjeti ovo i treba im pomoći. Napravit će možda i neke greške ali tu treba reći, izaći će se na neki način, treba tražiti ono model kako izići ususret njihovim potrošačima da riješe mogući nesporazum koji se dogodio, ali isto tako trebamo biti svjesni da će biti puno važnih poduzetnika koji će iskorištavati ovu situaciju da bi na brzinu ostvarili zaradu na nečemu što će zapravo ponuditi, a što ne odgovara stvarnosti ili će na neki način promovirati robu u okvirima koji ne odgovaraju stvarnim karakteristikama i tu moramo biti puno jači, da ne ispadne iz inicijative koja je krenula od brojnih lokalnih samouprava, regionalnih samouprava pa na kraju evo i Ministarstvo poljoprivrede je iznijelo kao jednu svoju mjeru osnivanje takvog jednog portala da na kraju ne bude, da imamo negativne posljedice. Moramo braniti ako idemo, podupiremo, ako je to politika i ove Vlade onda jednostavno mora biti i zaštita na maksimalnoj razini koja će osigurati da ne dođe do situacije da netko je oštećena strana i da se nema kome obratiti ili onaj kome bi se obratio jednostavno toliko je diskreditiran svojim postupanjima da mu ljudi ne vjeruju. I zato je još jednom napominjem pitanje Državnog inspektorata kojeg ste naveli, ja bih rekao da je greška da je trebalo biti Ministarstvo gospodarstva, a sve ostali mogu biti provedbeni, al prvo tijelo koje ne samo koordinira nego isto tako i prihvaća primjedbe de bude tijelo koje stvarno ima snagu da to provede i kojega se neće prozivati radi nedoličnog postupanja kao što smo imali u proteklom vremenu. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sada je na redu gospodin Ivan Šipić koji će govoriti u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolege, kolegice, evo u veljači smo raspravljali o ovom važnom naoko mnogima od kolega i nevažnom s obzirom na ovoliku zainteresiranost moramo to konstatirati naših kolega u saboru, ali ipak u prvom čitanju smo u 2. mjesecu raspravljali na ovu temu koja je prevažna, a to je, to je zasigurno potrošač, potrošači, a to smo u naravi stvari, u stvarnom životu u biti svi mi. Dakle, osobe koje kupuju, proizvode ili konzumiraju usluge koje im se nude na određenom tržištu proizvoda ili usluga u određenom trenutku. Zaštita potrošača je pravno područje koje se bavi zaštitom osnovnih prava građana u ulozi potrošača u najrazličitijim poslovima u kojima pribavljaju proizvode i usluge na tržištu. U RH područje zaštite potrošača regulirano je Zakonom o zaštiti potrošača. Ulaskom u EU RH je postala jedinstvenog tržišta. Cilj politika zaštite potrošača u EU je jamčiti prava potrošača u odnosu na trgovce i pružiti bolju zaštitu osjetljivim skupinama potrošača. EU donosi propise za zaštitu sigurnosti i prava potrošača uključujući u područjima koja se brzo razvijaju poput spomenute internetske trgovine, opskrbe energijom i financijskim uslugama. Podržavam i Europske centre za zaštitu potrošača koji pružaju pomoć u prekograničnim sporovima kao posljedica uspostavljenog unutarnjeg tržišta, ali i tehnoloških inovacija s vremenom je značajno pojačana potreba za zaštitom potrošača u odnosu na proizvode, usluge kupljene prekogranično, a sve veći, a sve više i putem digitalnih komunikacijskih kanala, trgovina putem interneta razvija se tako brzo i opsežno da znatno mijenja odnose ponude i potražnje i tako utječe na konkurentnost na cijelom europskom tržištu. Podatak koji govori da je kupovina internetom u EU rasla sve brže i brže, prosječno na godišnjoj stopi više od 20% je nešto što još više daje u prilog da ovaj zakon i ova uredba se mora uskladiti tj. mora se donijeti i zaživjeti što je prije moguće. Danas, kad smo suočeni s krizom korona virusom ljudi diljem svijeta privikavaju se na provođenje dana u svojim domovima. Posljednjih nekoliko tjedana naš realni svijet je postao i prebacio se u virtualni. Više vremena provodimo pred televizorom, laptopom, mobitelom nego u kontaktu sa stvarnim ljudima. Prilagodba na takav način život uključuje i odricanje od nekih svakodnevnih aktivnosti. Osim ispijanje kave na otvorenom, druženju s prijateljima ali i kupovinu. On line šoping već je godinama sastavni dio života većine nas, a takva je kupovina samo dobila na važnosti tijekom pandemije korona virusa budući da se mnogi oslanjaju na dostavu namirnica, kućnih potrepština ili odjeće. Prije početka ožujka ove godine, kategorije unutar kojih se najviše kupovalo putem on line trgovina bile su obuća, odjeća i modni dodaci, gotovo 77% malo manje od 80%. Informatika, bijela tehnika i kućni aparati više od 50% Kozmetika, parfemi više od 40%. Raznolika ponuda proizvodi za čišćenje i osobnu higijenu gotovo 40%. Sportski rekviziti i oprema gotovo 30% i mogli bi tako nabrajati postotke na svakom području. Iako je u prvim tjednima ožujka broj korisnika on line kupovine pao sa 84% na 48% prema iskazanoj namjeri ovakve vrste kupovine i ispitanika u skorijoj budućnosti očekuje se ukupan rast više od 5% u ukupnom korištenju on line kupovine. Ovim prijedlogom što je za nas dijelom i najvažnije određuje se da Državni inspektorat kao jedinstveni ured za vezu bude nadležan kao koordinator provedbe ove uredbe određuje se da tijela nadležna za provedbu uredbe kao i ovlasti tih tijela uz Državni inspektorat tu budu još i Ministarstvo financija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede, zdravstva, Agencije za elektroničke medije, Hrvatska regulatorna agencija za mrežnu djelatnost itd. Sve u svemu određuje se da tijela, da tijelo nadležno za izdavanje vanjskih upozorenja nadležnim tijelima za provedbu uredbe određuje i prekršajne odredbe za postupanje pozitivnom, tj. određuje i mjere i upravlja procesima da li se netko pridržava ili se ne pridržava ovih predviđenih zakonskih uredbi. Jedan od ciljeva neometanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta je osigurati međusobnu suradnju nadležnih tijela, a i suradnju nadležnih tijela s ostalim javno pravim tijelima, a sve kako bi se spriječilo kršenje jer mogućnost kršenja propisa kojima se štite prava i interesi potrošača. Nositelji zaštite potrošača su naravno Hrvatski sabor, Vlada RH, ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača, a to je ovdje resorno ministarstvo, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, nadležna inspekcijska tijela, zatim nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, udruge za zaštitu potrošača itd. Sve jedinice lokalne samouprave na ovom području moraju i trebaju poduzimati određene mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti za ovo prevažno pitanje. Tu možemo istaknuti i neke korake koje bi svaka dakle i regionalna i lokalna jedinica trebali imati u vidu i provoditi. U prvom redu informiranjem, informirati i provoditi izobrazbu potrošača, organizirati savjetovanje potrošača, inicirati i podupirati projekte udruga, udruge koje se bave ovim prevažnim pitanjem i sudjelovati na određen način kroz projekte u provedbi nacionalnog programa zaštite potrošača na lokalnoj razini. Završno ovim prijedlogom RH će udovoljiti, uskladiti i udovoljiti obavezama i obvezama koje proizlaze iz članstva u EU. Dakle, ne bih rekao da je samo na jedan način prihvaćanje tih uredbi koje su mnoge europske zemlje prihvatile, nego je to i praćenje i korak sa suživotom svakog potrošača u EU. Za svaku je pohvalu pokušaj resornog ministarstva i svih spomenutih tijela da se kroz jedan jedinstveni, cjeloviti pristup, odgovoran na svaki način pokuša svima koji jesmo konzumenti ili potrošači na bilo koje području pomogne i olakša da se što više suzbije nelegalno tržište jer nelegalno tržište istovremeno umanjuje bilo kakav gospodarski rast i razvijanje. A isto tako kada vidimo sve što se nudi preko razno raznih on line ponuda, trgovina, što se sve želi prodati onda i kako mnogi naši ljudi na jedan način naivno i ulijeću da tako rečem u takve kupovine onda je još više potrebno da netko bude nadležan, da uveže i osigura, osigura jedno kvalitetno, pošteno, pravedno, zakonsko da tako kažem i praćenje i nadziranje svih udruga koje, svih oni koji se dakle na tržištu nalaze. I sigurno da će doći do značajnijeg, kad ovo zaživi, do značajnijeg suzbijanja svega onog što je nelegalno, protuzakonski i što umanjuje kako rekosmo svaki pokušaj razvijanja Hrvatske u prvom redu kao jedne gospodarske stabilne zemlje.

Ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govorit će gospodin Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani građani, predstavnici Hrvatske vlade, poštovani kolege i kolegice, potrošači, zaštita potrošača, prava potrošača tj. prava svih građana RH uz sva naređenja, uredbe, direktive koje prepisivamo apsolutno nisu jednaka kao u drugim članicama EU, a o tome moremo govoriti, a već su i kolege i prije rekli znači u svojim izlaganjima. Ja bi ovde kratko samo rekao da, po svim pitanjima, ako govorimo o on line trgovini kojim se uređuje ovo kao navodno uređuje se ovo područje, smatram da u RH su oštećeni i potrošači i znači oni naši koji rade u stranim lancima, to su uglavnom naše blagajnice i trgovkinje, poglavito sad u korona krizi znači taj korona kriminal gdje je nešto što je bilo 50 lipa od zaštite opreme sada je bilo čak i po 20, 30, 50 kuna. To Andriji Mikuliću nije bilo bitno, njemu je bitno da on zatvori naše domaće gospodarstvenike tj. ugostitelje koji skrbe i dostavljaju hranu, od, da bi preživjeli, ispoštivajući sva pravila, a nije ga briga što brani McDonalds koji dostavlja dan noć, što god želi i kako god želi GMO proizvode, nije ga brige za strane nije vas briga ni za strane banke koje dižu ogroman kapital. Nije donesen moratorij ni na kredite, ni na kamate. Puno je bitnije znači ovdje donijeti tu uredbu i hvaliti se koliko smo mi tih uredba i propisa unutar našeg sabora donijeli. Mene zanimaju osnovna pitanja. Kako je moguće da u RH primjera imamo ovaj teleoperatere koji imaju najveću dobit u RH, mi imamo najskuplji internet, mobilnu telefoniju, a nemamo baš ovaj da smo nešto baš dobro pokriveni sa internetskim uslugama. Naravno i ono što rade, rade protuzakonito postavljajući bazne stanice ne plaćajući lokalnim samoupravama, ne poštivajući ove prostorne planove, tako da oni koji trguju na našem području se ne ponašaju kako se ponašaju u državama odakle dolaze. I to je sve na teret naših građana, naših lokalnih samouprava i naravno cijelog naroda Hrvatskog. I nema tu nikakve filozofije, to je jedan, tako i energetika. Kad govorimo o energetiki naravno da smo dali da je Hrvatska vlada svojom odlukom za vrime Ivana Vrdoljaka, za vrijeme Milanovićeve vlade, Vrdoljaka donijela dodjelu obnovljivih izvora, da je poticaj vjetroelektrana, vjetroelektrane dobijaju tko dobija, strani investitori koje naši građani iz svojih džepova plaćanju subvencije i odlazi njima novac u džep, a nisu prihvatili mikrosolare da na našim krovovima imamo mogućnost da naše obitelji budu ne samo socijalno nego socijalno neovisni. Znači da budu neovisne obitelji energetski. Imamo problem gospodara voda, pitkih voda, koji žele vode privatizirat. Pa imamo u RH izvore privatizirane opet se sitim Milanovićeva vlade. Izvor Cetina je dana za 5.000 kuna mjesečno na 30, 5 kuna mjesečno na 30 godina koncesije. Za 5.000 kuna, u 37 sekundi je trajala rasprava. Isto je tako i sa Jamnicom, Sveti Rok, znači imamo gospodare vode i zbog toga smo mi predlagali jače puno zakone da zaštitimo naše ljude jer u Hrvatskoj bi tribala biti besplatna voda. Ja sam razočaran kad vidim da u mojoj Cetinskoj krajini je poskupila voda. tu kolega Šipić koji je ispred mene gradonačelnik jedna lokalne samouprave, kad vidim da poskupi voda, a mi svagdi oko nas voda. Naravno ima tu i drugih strukturalnih problema zbog čega poskupljuje, ni nitko tu ne štiti u biti naše potrošače, nitko. I to je vama smiješno, naravno, vi se smijete na ovo što ja govorim. Vi je bitno da ste vi donijeli uredbu ovdje, da ste je prepisali od „a“ do „ž“, to bi moga prevest tko god hoće, imate internete aplikaciju i da mi to izglasamo. Pa uništeno je poljoprivreda zbog nepoštene trgovačke prakse jer nije zaštićen naš opet potrošač tu ni proizvođač. Štetna hrana, GMO proizvodi, ja sam davao zakone ovdje, vi se smijete predstavnici Vlade, da zabranimo uvoz, prevoz sa, proizvodnju GMO proizvoda i trgovinu, stranih, da potičemo domaću proizvodnju i da na našim policama bude domaća hrana. Da razvijamo selo, a ne da nam je 2/3 Hrvatske prazne. I nije zaštićen potrošač, nego znate gdje je taj potrošač? Taj potrošač je trenutno u Irskoj, Njemačkoj jer 6% BDP-a od tih ljudi koji su iseljeni zbog ovoga što je se radilo i prema potrošaču i prema poljoprivredniku i prema obrtniku i prema ugostitelju. Sve je to vezano, svi smo mi potrošači. Al hrvatska politika je bitno da smo mi ovdje 3 miseca raspravljali o 52 zakona kako bi Andrija Mikulić postao centralnog inspektorata, kako bi Agencija za mrežne djelatnosti pogodovala teleoperaterima jel dugo vrimena su čak i u istoj zgradi Hrvatski telekom i mrežna ova agencija koja bi morala kontrolirali ovaj HAKOM. I naravno da imamo probleme. Tko je zaštićen u RH, na koji način? I sad mi govorimo ovdje da, da mi štitimo u ovome slučaju kad govorimo o internetu, o internetskoj on line prodaji, o tome, na koji način smo mi zaštićeni, pa mi imamo primjera u RH, ljudi koji su vani preko on line naručivali poljoprivredne strojeve koji su u vrijednosti nekoliko stotina tisuća kuna, nisu ih dobili. To su činjenice. Nije dovoljno prepisati uredbe, postaviti Andriju Mikulića, postaviti bracu od ministrice kulture za šefa HAKOM-a i tih drugih agencija i inspekcija koje moraju biti tu nije dovoljno. Mi imamo problem u RH što nisu zaštićeni potrošači i naši trgovci, pogoduje se velikim trgovačkim lancima koji uvoze stranu robu koja je puno lošije kvalitete nego u državama odakle oni proizvode i tamo koji ovaj konzumiraju i kupuju njihovi potrošači. I ako se mi pozivamo da smo isti unutar EU to je laž i to je obmana, bez obzira što sada predsjedamo EU nitko to više ne spominje, naravno da Mađari puno više sredstava dobijaju sada iz EU ovaj fondova za pomoć od korona krize nego Hrvatska. Kako to, tko će to objasniti? Zašto Mađari po glavi stanovnika će puno više dobiti nego Hrvatska? A mi kao predsjedamo EU, nitko ne spominje to. Zašto? Jer gleda svak svoja posla. nismo zaštitili domaće proizvođače, nismo, ovaj potrošače, nismo zaštitili ni proizvođače, nismo zaštitili ni ljude koji rade u trgovinama npr. mi koji, pa zamislite vi gdje mi živimo. Kako može u Sparu, u drugom ili bilo kojem trgovačkom lancu blagajnica imati nedaleko od nas u drugoj državi u istoj EU 2.000 EUR-a, il 1.500 EUR-a, il 1.000 EUR-a, a u nas 2.800? I onda u ovoj korona krizi rade od 7 do 5 i još im moraju ostati od 3 do 8 istovarati kamione te naše žene i to im nitko ne plaća. To je istina, to pitajte te žene kad odete kupovati kako se ponašaju ti trgovački strani lanci prema njima. Znači, nismo zaštitili potrošače, mi ovu uredbu koju ste vi donili mi ćemo, vjerojatno će ona proći kao i sve uredbe do sada unutar EU, mi apsolutno s ovim o uredbama, osim šta glasamo za nje i što će se na kraju mandata, sad uskoro ističe mandat predsjednik pohvaliti koliko smo donijeli uredbi, koliko direktiva, koliko zakona i to je to. se tiče provedbe apsolutno ne funkcioniramo po tom pitanju, niti štitimo hrvatskog čovjeka, radimo za strane multinacionalne kompanije, puno je bolje radi McDonalds nego naš domaće, koji se bori tu da naši ljudi opstanu, triba ga zatvorit Andrija Mikulić, lex Mikulić, pazi mi smo četiri miseca uvaženi predstavnici Vlade ovde raspravljali o Andriji Mikuliću, 52 zakona smo morali minjati da bi Andrija Mikulić postao šef inspektorata. I šta na kraju radi? U najvećoj krizi gazi i pljuje po gospodarstvenicima koji se bore za opstanak svakog radnog mista. Zato imamo 6% BDP-a od ljudi koje smo iselili vanka na osnovu doznaka. Zato nam 20 milijardi kuna godišnje ti ljudi šalju to izvješće iz HNB-a. Zato šta Zato šta nismo zaštitili ništa, ni proizvođače, ni seljake, ni poljoprivrednike, ni poduzetnike, ni potrošače nego radite isključivo u interesu lobija koji ne rade apsolutno ništa dobro hrvatskom narodu, nego naprotiv doveli ste da su 2/3 Hrvatske prazne. Hvala lijepo. Gospodin Goran Aleksić govorit će ispred Kluba zastupnika HSU-a, SNAGE, nezavisnih zastupnika i Nove politike, nema ga, gubi pravo. Gospodin Hrvoje Zekanović ispred Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, nema ga, gubi pravo. Gospodin Joško Klisović ispred Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala potpredsjedniče sabora. Pozdravljam državnu tajnicu Natašu Mikuš Žigman sa suradnicom. Moram reći da ja mislim da je ova uredba važna i da to nisu to samo tako redundant kako se kažu propisi. Mi danas govorimo ovdje o zaštiti potrošača što u stvari se svodi na ekonomska prava građana. Kako građana Hrvatske tako građana EU kao cjeline. Naravno da ne želimo građane u Europi prve kategorije i druge kategorije. I tu se možemo kolega Bulj složiti da u principu cijela priča ovisi o načinu implementacije. Naravno da su uredbe potrebne, naravno da je jedan sustav osmišljen potreban i u RH i da je to u korist hrvatskih građana. No ako se neće provoditi na način kao što je zamišljeno onda imamo veliki problem, ali tu već govorimo o nečem drugome. Tu ne govorimo o Državnom inspektoratu kao instituciji nego možemo govoriti o osobama koje ga vode. Ali s druge strane ovaj sabor je taj koji ga je izabrao i koji ga može smijeniti. Prema tome to gospođa državna tajnica sigurno nije, a na nama je da onda pokrenemo takav postupak ako mislimo da treba. Predstavnik Vlade je tu, tako je. U svakom slučaju ono što je važno da bi se ostvarila prava građana potrebno je i učinkovito funkcioniranje zajedničkog europskog tržišta. ovo je jedan od elemenata kako ga pokušavamo učiniti funkcionalnim s obzirom da ako ne uskladimo primjenu odnosno provedbu na jednak način u svim državama članicama dobit ćemo jedno fragmentirano tržište koje neće ostvariti ono zbog čega EU postoji, a kako je u stvari i nastala s obzirom da je nastala europska ekonomska zajednica. Nefunkcioniranje provedbe ovakvih uredbi uništava definitivno povjerenje potrošača što sigurno nije dobro niti zdravo za hrvatski biznis, ali ni za europski biznis u cjelini. Nepoštivanje i neprovedba ovakvih uredbi koje se zalažu za zaštitu potrošača sigurno potiče i debatu o svrsi same EU jer upravo njezina svrha je osigurati jednaka prava, uključujući ekonomska prava i zaštitu potrošača svih državljana EU. I zato funkcionalnost europskog tržišta, zajedničkog tržišta mora biti jedan od prioriteta. Posebice ako govorimo i o razvoju zajedničkog digitalnog tržišta. Mi znamo podatke koje trenutno imamo da 61% ljudi koji žive u EU se koriste internetom radi internetske kupovine. 61% je puno i važno za ekonomiju. No jednako tako imamo podatak da 38% tih istih ljudi ne želi kupovati izvan granica svoje države. E sad zašto ne žele kupovati? Očigledno su u strahu. U strahu su da neće ostvariti svoja temeljna prava. A koja su temeljna prava potrošača? Pa pravo na fer tretman. Dakle, da budeš jednako tretiran doma kao i u inozemstvu, pravo da ne budeš izvrgnut nepoštenim trgovačkim praksama i protiv njih se moramo svi jednako boriti i zato je jako važno da nadležne institucije za zaštitu potrošača koje su u zakonu navedene razmjenjuju podatke, razmjenjuju dokaze o kršenju nepoštenih, o kršenju ovih uredbi odnosno o nepoštenim trgovačkim praksama upravo da bi se one spriječile. Naravno da želimo osigurati da i proizvodi koji se prodaju diljem EU, pa tako dolaze na hrvatsko tržište budu ujednačene kvalitete, ujednačenih standarda, pa i cijene. Jel ukoliko to nije tako onda imamo građane naravno prve i druge kategorije. ono što je pravo svih potrošača je pravo na naknadu štete. U slučaju da su njihova potraživanja odnosno prava prekršena, da su propisi koji im garantiraju ekonomska prava prekršeni, oni imaju pravo na naknadu štete i to se jednostavno mora osigurati. Ukoliko toga nema onda nema ni povjerenja u sustav, nemaju povjerenja u zaštitu, zaštitu prava građana. I naravno da treba spriječiti i onakve prakse nepoštene također koje pojedini poduzetnici primjenjuju da eksploatirajući zakonske praznine u određenim državama članicama premještaju svoj biznis iz jedne u drugu kako bi uspjeli zavarati potrošače i ostvariti profit. I onda ispada ja je jedino profitabilno poslovanje ili najprofitabilnije ono koje uključuje nepoštene trgovačke prakse. da tome ne bi bilo tako potrebna je suradnja između nadležnih tijela i ova uredba koju pretačemo u našem zakonodavstvo upravo nam to donosi i zato mislim da je izuzetno važna. ono što mi se čini još uvijek malo nejasnim, to je taj čl. 5.u kojem su pobrojana državna tijela koja su nadležna za provedbu ove uredbe odnosno zakona, a u kojem nije navedeno i Ministarstvo gospodarstva. Ja vidim da je ono navedeno kao tijelo nadležno za izdavanje vanjskih upozorenja drugim tijelima, ali to je samo jedan segment. Šta je sa svim ostalim dijelovima koji su navedeni u ovom prijedlogu zakona? Zar Ministarstvo gospodarstva stvarno nema niti jedan segment nadležnosti da ne bi bilo navedeno u čl. 5. Razumijem da je navedeno u ovim drugim člancima, ali čl. 5. me je tako jednostavno malo zainteresirao, posebice što je i odjel za europski potrošački centar ili Europski potrošački centar unutar Ministarstva gospodarstva što mi se čini jedan vrlo važan, ne znam koliko naši građani znaju o njemu, posebice o onom mogućnosti brzog rješavanja sporova koji ide preko Interneta i vrlo jednostavno, vrlo usef frindly i trebali bi sigurno popularizirati maksimalno jel evo pretpostavljam da kolega Bulj to ne zna i zato mu sve to skupa nema smisla jel. Da bi to stvarno imalo smisla građani se moraju upoznati sa rješenjima koja već postoje, koja funkcioniraju, ali nisu možda doprla do svakog građanina i to je loše. A da smo sa nepoštenim trgovačkim praksama svakodnevno živimo, evo ja sam se jučer uvjerio kada sam u jednom trgovačkom lancu koji objavljuje putem Interneta da ima akciju određenog proizvoda, ispostavilo se da tog proizvoda u tom dućanu nema i nije ni došao, znači nije prodan, nije ni došao, a da je očigledno bila da se dovuku u ovim trenucima korona krize kada nema baš puno potrošnje, ljudi u što većem broju u taj trgovački lanac. E onda te privuče jednom reklamom o nepostojećem proizvodu i ti naravno kupiš nešto drugo jel eto kada si već tamo da ne gubiš vrijeme da ne ideš pet puta u rukavicama i s maskom preko nosa. To su nepoštene trgovačke prakse s kojima se trebamo svi zajedno boriti jel one ili vraćaju povjerenje u institucije ili potpuno brišu povjerenje u institucije. Ali žalosno je da ono što nazivamo društveno odgovornim poslovanjem je sve manje prisutno i hrvatskom gospodarstvu i da se stvarno gledaju načini kako doći što brže i lakše do profita zanemarujući bilo kakve odgovorne etičke, prvenstveno norme poslovanja, a nepoštene trgovačke prakse time postaju vrlo zanimljive jer se kroz njih može zaraditi. Jednom kada se one zabrane kroz pravne propise onda više nisu zanimljive jednostavno se napuštaju, traže se nove rupe u zakonu i taj mentalitet prijevarni samo prelazi i traži novu priliku. Mislim da ovakvim zakonima i propisima nećemo u potpunosti uspjeti zaustaviti nepoštene trgovačke prakse. Ono što bi trebalo stvarno uključiti je edukaciju, uključujući djecu kroz građanski odgoj da prijevarno nije ono čime trebamo dolaziti do koristi nego da se treba raditi na jedan drugačiji, pošteniji, etičkiji način. Prema tome, uz ovakve propise koji su sigurno potrebni, potrebno je uključiti i u obrazovne programe upravo značaj etičkog društveno odgovornog poslovanje koje se već u dječjoj dobi ustvari formira. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Gospodin Goran Beus Richemebergh će govoriti ispred Kluba zastupnika GLAS-a. Izvolite.

Kao što reče kolega Klisović jedna od temeljni zadaća EU kao zajednice naroda i država je unificiranje prava, prije svega ekonomskih prava građana EU i postizanje normi koje će u stvarnome životu pružati sigurnost svim građanima EU, ne samo u zaštiti nego i u konzumaciji, dakle u pravu na konzumaciju svih mogućih usluga i roba koje ne samo da se proizvode u EU nego se njima trguje na njenom području. Dakle, EU je poduzela jako mnogo kroz nekoliko razina što uredbi, što drugih dokumenata kako bi osvijestila sve države članice da je zaštita prava potrošača jedna od najvažnijih u tom smislu kako bi se zaštitili građani od nepoštenih trgovačkih praksi i s druge strane kako bi im se omogućilo da što lakše i intenzivnije koriste sve mogućnosti koje im daje europsko zajedničko tržište. EU nikada nije zamislila da su države članice one koje su temeljni akteri ovoga procesa nego samo i isključivo oni koji provode odnosno nadziru provođenje standarda zaštite prava potrošača. Oni moraju svojim nacionalnim zakonodavstvom i praksama jamčiti da se opća priznata prava svugdje jednako koriste i da tamo gdje se krše se jednako efikasno suzbijaju prekršitelji na čitavom teritoriju EU. U ovoj U ovoj relaciji EU, vlade i građani kao potrošači iznimno važna karika su sami potrošači jer cijela ova stvar i postoji zbog njih. Polazi se od činjenice koja se nažalost neće tako skoro promijeniti da su građani kao potrošači ne informirani o vlastitim pravima i o mogućnostima zaštite vlastitih prava. Zato se stimulira na sve moguće načine da se informiraju, educiraju i organiziraju. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja ubija organiziranje potrošača i čini sve da do njega ne dođe. Zato je govoriti danas in favorem ovoga zakona od strane Ministarstva gospodarstva licemjerno i bezobrazno jer tri godine sustavno rade na uništenju sustava organizacija potrošača. Korona kriza pokazuje nekoliko važnih stvari i u ovoj temi. Događa se nešto čemu se nismo nadali tako brzo, znali smo, mogli smo anticipirati da će taj proces ići u tom pravcu, ali je činjenica da je ova kriza koja je ljude natjerala da ostanu kući u različitim aspektima, bez obzira da li rade od kuće ili moraju biti u izolaciji, samoizolaciji, karanteni ili se naprosto čuvati, dakle iz tog razloga digitalna komunikacija je postala primarna neovisno o tome da li se radi o komunikaciji građanina sa javnim sektorom, dakle državom, što je do jučer država govorila da je teško, komplicirano, da se ne može, a sad preko noći može jer se birokracija boji za vlastito zdravlje pa sada ne dozvoljava građanima da ulaze u zgrade gradskih i općinskih uprava i županijskih uprava nego ih napućuje da svoje probleme rješavaju online, a do jučer to nije moglo jer sada kada je njihovo zdravlje u pitanju onda sve može. Ali do jučer su se trudili na svemoguće načine ostati glavni akter u tom procesu kako bi pokazivali svoju važnost i činjenicu da se bez njih ne može i da ova zemlja ne može odrezati jednu trećinu birokracije, te jedne neradničke, uhljebničke mase koja je došla samo zbog toga na to mjesto gdje jest jer je otac, stric, kum, brat ili sestra nekoga znao ili su imali određenu stranačku iskaznicu. Sad odjednom se pokazuje da jedna trećina ljudi u javnim službama i u državi, ja ću reći i u ovom Saboru i u državnim agendcijama, u županijskim, općinskim gradskim upravama da sutra ne dođe na posao, kao što ne dolazi na posao zbog ove krize, niko živ to ne bi primijetio jer ona ne proizvodi nikakvu novu vrijednost u smislu davanja usluge. Druga stvar koju smo otkrili u korona krizi je da možemo kupovati online i stvari koje su nam do jučer bile potpuno nelogične. Zamislite zelenu salatu kupovati online, ajde nešto smo razgovarali i kupovali smo stvari koje se proizvode negdje drugdje, daleko u većim serijskim količinama pa je jeftinije, pa podrazumijeva da će i uz troškove prijevoza i dostave to biti jeftinije poput informatičke opreme ili bilo čega, čak i odjeće, modnih detalja, parfema svega, sad odjednom možemo kupiti i jaje. Sjajna stvar, to je naravno jedna prisilna edukacija nas kao potrošača šta sve možemo i šta smo mogli jučer da je to tržište bilo dovoljno razvijeno. Koliko je našoj Vladi stalo da se ove stvari reguliraju na vrijeme i kvalitetno govori sama činjenica da je ova uredba donesena u prosincu 2017., a mi smo u prvom čitanju ovaj zakon koji je prati imali u veljači ove godine, iako je uredba stupila na snagu još u siječnju. Dakle, požurili ste se polako to je čudo jedno i baš vam hvala što ste tako up to date. U centar pažnje stavljamo Državni inspektorat, dakle jednu instituciju koja je trebala štititi i koja treba štititi interese građana na jedan normalan, kulturan, demokratski način, ali jednako tako koja je morala i mora služiti kao servis preko kojega će se educirati, upozoravati, ispravljati loše prakse i kod onih koji su mali, nemaju dovoljno kapaciteta da prate sve promjene propisa ili nemaju znanja i vještine za to, ali zato mora postojati taj servis koji će im ukazati ne te mogućnosti odnosno potrebe. Državni inspektorat se sada pretvorio u nekakvu babarogu koja služi zapravo za zastrašivanje ljudi. To nije i ne smije biti njegova uloga, nikada pa ni u diktaturama. Da se vratim na onu tezu o uništavanju udruga potrošača. Nominalno ima ih više od stotinu, kaže ministarstvo 30 ih je živo, sredstva namijenjena za rad udruga, za njihov rad sa potrošačima u tri godine smanjena su za tri i pol puta sa 2 milijuna na nešto više od 600 tisuća i to samo isključivo za edukaciju njih kao udruga, dakle bez ikakvih mogućnosti da one dalje transferiraju svoje znanje prema potrošačima. Rekli smo, da imamo novi portal, imamo besplatni telefon. Besplatni je od kada smo mi ovdje vrištali da nije normalno da se naplaćuje usluga poziva na taj telefon, ali taj telefon i dalje radi samo isključivo od 10 do 14 sati, a što se portala tiče, na njemu je priručnik iz kojega bi mi morali saznati sve o svojim pravima koji nije apdejtirano od 2015.godine. Još jedno pitanje. Jeli država ikad išta napravila da ustanovi koja je razlika u kvaliteti proizvoda koji se prodaju ovdje u Slovačkoj, Francuskoj ili Portugalu? Nije. Zastupnici u Europskom parlamentu su morali potegnuti to pitanje, angažirati neovisne laboratorije i napraviti analizu da bi dokazali da izvjesni proizvod a, b ili c od tri različita proizvođača nisu jednaka u Portugalu, Njemačkoj i Hrvatskoj ili Slovačkoj. To naša država nikad nije napravila, ona ne zna što to znači zapravo raditi u korist vlastitih građana odnosno potrošača. Zašto ne? Šta smo napravili sada u jeku ove krize kada recimo u situaciji divljanja cijena zaštitnih sredstava? Imamo situaciju sa dezinficijensima, rukavicama, maskama jesmo li čuli išta o tome osim možda jedne jedine vijesti da je netko odgovarao za to? Kako je moguće da je litra dezinficijensa skuplja od litre viskija? Jel to ima veze s mozgom? Kako je moguće da stvari koje se proizvode i u konačnici koštaju jednu lipu kod nas koštaju 60? … /Upadica Nećemo vam dati bjanko potporu …/Upadica: Vrijeme./… ovo je zakon koji prati uredbu pa ga naravno podržavamo, ali znamo isto tako kako radite svoj posao na način koji nije dobar. Hvala. Slijedeća rasprava je pojedinačna, uvaženi zastupnik Saša Đujić, njega nema, gubi pravo. Slijedeća rasprava je Irena, uvažena zastupnica Petrijevčanin Vuksanović. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče. Državna tajnice, kolegice i kolege reći ću ukratko što je najvažnije vezano za ovaj zakon, a u ovom zakonu naglasak je prije svega na on line potrošačima i njihovu zaštitu i to na međunarodnu on line kupnju. Znamo da je svako od nas u današnje vrijeme potrošač, kad govorimo u kontekstu ovog zakona onda starije generacije, naše bake i djedovi većinom nisu on line potrošači odnosno ne participiraju u internetskoj kupnji, čast izuzecima jer uvijek ima izuzetaka, to su obično mlađe generacije no baš svi smo potrošači i svi ovisimo o onome što nam se nudi na tržištu ovdje ne treba raditi distinkciju između on line potrošača i standardnog potrošača, dakle na standardnom tržištu, jer zapravo treba napraviti znak jednakosti i to je i cilj i instrumenata EU i regulativa, a i cilj ovog zakona. Obveza svake države članice trebala bi biti zapravo i ponaosob što i jest u ovom slučaju kao što je obveza i EU, pomoći pomoći međusobnom umrežavanju država članica, naravno Hrvatska je ovdje također participira i pomoću uvođenju jedinstvenih standarda da se ne dogodi da u jednoj državi vrijede jedni standardi, pa kad govorimo ne samo o on line potrošačima i o on line trgovini nego i o standardnoj trgovini, a u drugoj državi da vrijede druga pravila. Isto tako zajednička tijela su bitna, prije svega na otkrivanju prijevara, internetskih prijevara koje rapidno rastu, naročito u današnje vrijeme. isto tako je bitna prevencija. Dakle, prevencije nema bez suradnje zajedničkih tijela. Što je bolja suradnja zajedničkih tijela na razini EU između država članica to je bolja prevencija. I to ne samo kad je riječ o on line trgovine nego općenito u suzbijanju i kriminaliteta i trgovine narkoticima i drogom i alkoholom i svim ostalim krivičnim krivičnim djelima. Dakle, smisao ovog zakona je prije svega ovo što sam rekla, pomoći međusobno državama članica, uvesti jedinstvene standarde. Kao što svaki državljanin RH ima pravo na slobodu i zabranjen je prisilni i obavezni rad tako svaki državljanin RH mora imati pravo na zaštitu prilikom on line kupnje kao potrošač na on line tržištu i to bi trebao biti smisao ovog zakona. Ne vidim da bi ovaj zakon po ičemu bio u tom smislu sporan, on donosi zapravo mnoge benefite. Jedino što ovdje može biti sporno da tempo donošenja zakona ne prati tempo internetske tehnologije odnosno donošenja novih alata. Znači ne možemo očekivati da se zakon mijenja na tjednoj razini, a upravo se na tjednoj razini razvijaju novi internetski alati, nove on line tehnologije, koje jedan dio njih služi i zapravo za malverzacije, za krivotvorenje i za prevaru kupaca na on line tržištu. I to je doslovce na tjednoj razini, a isto tako na tjednoj razini mi ne donosimo nove zakone koji služe preveniranju ovih pojavnosti i nemoguće ih je, dakle hoću reći da je brži razvoj prijevara globalno, ne govorim ovdje o Hrvatskoj, govorim o globalnom internetskom tržištu nego što naše zakonodavstvo, ne samo naše nego globalno zakonodavstvo ako gledamo i države članice dakle prati ovaj razvoj. Uvijek je nažalost tako da najprije netko mora biti prevaren, to je gotovo postalo već pravilo u svijetu, da bi se onda razvila neka nova tehnologija i neka bolja regulativa i to bi evo bio i ovdje slučaj i razumljivo je da internetski svijet posjeduje mnoge svoje mračne strane i mnogi ljudi zapravo rade u interesu toga da što više nas kao internetskih potrošača bude prevareno. S druge strane postoje odgovorni članovi društva, postoje razne agencije i institucije i zakonodavstvo unutar država članica koji rade na tome da se to prevenira. Ako mi kao potrošači ne reagiramo i ne participiramo u našim pravima onda smo si donekle i sami krivi zašto to ne učinimo, onda su zakoni besmisleni. Dakle, trebamo koristiti svoja prava koja nam omogućuju zakoni koji pokrivaju domenu zaštite potrošača,

Hvala lijepo. Evo, zaključno bih željela zahvaliti cijenjenoj zastupnici, cijenjenim zastupnicima na svim iznesenim primjedbama, na mišljenjima koje ste dali po pitanju konačnog prijedloga ovog zakona i osvrnuti se na nekoliko elemenata koji su bili izneseni, a koji su vezani uz sadržaj samog propisa koji predlažemo za donošenje. Jedna od tih tema je bila članak 5. Odnosno Ministarstvo gospodarstva kao tijelo koje nije izrijekom navedeno u tom članku. Naime, ministarstvo je kao što znate dakle tijelo koje se bavi politikom zaštite potrošača, koje koordinira dakle ostala tijela koja su sektorski nadležna za pojedine segmente potrošača kao što je recimo Ministarstvo poljoprivrede u segmentu hrane ili ministarstvo nadležno za telekomunikacije i HAKOM u segmentu telekomunikacija, dakle mi smo ti koji predlažemo propise koji se brinu o informiranju potrošača, o njihovim pravima, koordiniramo rad sa udrugama, a do trenutka dok Državni inspektorat nije bio izdvojen iz sastava ministarstva naravno smo bili zaduženi i za samu provedbu odnosno nadzor nad provedbom propisa, a s obzirom da je to sada Državni inspektorat RH to je ustvari razlog zašto se Državni inspektorat prema ovom propisu dakle ima nadležnost upravo za nadzor nad provedbom i za postupanje ustvari onda u okviru tih svojih nadležnosti. Nadalje, bilo je pitanje oko telekoma, teleoperatera. Željela bih podsjetiti da smo izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača koje su stupile na snagu u kolovozu 2019. g. upravo unaprijedili sustav zaštite potrošača na način da kod sklapanja ugovora na daljinu, naime, prema prethodnom propisu je bilo moguće da se putem telefonskog razgovora sklopi ugovor o telekomunikacijskim uslugama, međutim upravo izmjenama tog Zakona smo onemogućili dakle da dolazi do toga da se u jednom telefonskom razgovoru, osobito sa osobama koje nisu nužno bile upućene u tu mogućnost da telefonom sklope ugovor, dakle, od 1. kolovoza za sve ugovore o uslugama koje se sklapaju putem telefona, trgovac je dužan potrošaču dati, dostaviti ponudu na trajnom mediju, dakle iz kojeg je onda razvidno koji je trenutak upravo zaprimanja te ponude za sklapanje ugovora i taj se ugovor smatra sklopljenim tek u trenutku kada potrošač prihvati i daje svoju suglasnost na sklapanje takvog ugovora, čime su ustvari potrošači u dijelu telekomunikacijskih usluga zaštićeniji u odnosu na razdoblje koje prethodi donošenju izmjena tog propisa. U okviru nadležnosti ministarstva, s obzirom da je bilo dosta riječi o informiranju, o radu sa udrugama odnosno sa savjetovalištima, o tome kako je smanjena financijska potpora samom radu savjetovališta, evo, ja bih samo željela istaći kako je dakle tijekom 2019. su raspisana dakle dva natječaja upravo za podršku radu udrugama za zaštitu zaštitu potrošača, onima naravno koje su aktivne i koje rade u tom segmentu, nema ih, ima puno više onih koje su registrirane od udruga koje su zaista aktivne, dodijeljena su sredstva za 12 projekata koje su trenutno u provedbi. Ukupan iznos je nešto manje od milijun kuna, dakle ne 600 tisuća nego više od toga. Nažalost, s obzirom na situaciju sa epidemijom COVID-19, mi smo određena sredstva koja su bila namijenjena za za daljnje natječaje, eto, morali sada usmjeriti ustvari na saniranje posljedica koje su uzrokovane ovom bolešću, ali naravno, imamo namjeru i nadalje poticati rad udruga za zaštitu potrošača, a po pitanju samih savjetovališta, moram reći da je anketa koju smo proveli na 1000 ispitanika pokazala da, 1,7% ispitanika je ustvari koristilo usluge tih savjetovališta te se iz tog razloga ministarstvo odlučilo na drugačiji mehanizam financiranja udruga za zaštitu potrošača i upravo kroz ove natječaje koje sam prethodno spomenula, radi sa udrugama na način da se financiraju njihovi konkretni projekti, a puno od tih projekata upravo se financira u segmentu pametnih odnosno novih tehnologija odnosno digitalnog i internetskog, i što je ustvari na tragu ove teme o kojoj i danas govorimo. Sa udrugama smo do sada, odnosno tijekom '19. g. održali i 6 ciklusa edukacija kako bismo predstavnike odnosno članove udruga, na što je bolji mogući način savjetovali i informirali o pojedinim propisima koji se odnose na potrošačka prava. Također smo uspostavili i sustav pohađanja stručnog ispita kako bi ustvari oni ljudi koji onda rade dalje sa našim građanima kao potrošačima i koji im daju savjete, bili certificirani i dostatno educirani upravo za pružanje takvih savjeta koji naravno, naši potrošači odnosno građani od njih očekuju. Po pitanju ostalih aktivnosti koje provodi ministarstvo, evo željela bih isto tako, reći da je internetska stranica koja je prethodno spomenuta, ažurirana i od 30. travnja prošle godine je dakle, ona uspostavljena kao centralni portal koji povezuje više od 30-tak institucija koje se ustvari bave zaštitom prava potrošača i na njoj se redovito objavljuju novosti, edukativne brošure i sve druge publikacije koje služe u svrhu zaštite odnosno informiranja naših građana kao potrošača. Mi smo svjesni toga da takve aktivnosti treba i pojačati i intenzivirati i naravno, namjera je nadalje kontinuirano na tome raditi, ali svakako mislim da je jedna od aktivnosti koju je ovo ministarstvo započelo i na čemu kontinuirano radi je upravo ta jača međuresorna suradnja između tijela koja sudjeluju u segmentu zaštite prava potrošača. Možda evo samo par brojki, kroz besplatni potrošački telefon koji imamo na raspolaganju za potrošače i koji da, otvoren je u vremenu od 10-14, tijekom '19. g. smo zaprimili 8900 poziva dakle na koje je odgovoreno. Kroz Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača je stiglo 2641 pritužba ili upita na koje je također su dakle naši građani primili odgovor ili su pritužbe proslijeđene prema nadležnim tijelima koja onda sankcioniraju odgovarajuće kršenje prava potrošača, a u kontekstu COVID krize smo evo, primili oko 600 upita građana, što putem telefona, što putem Centralnog informacijskog sustava. Mnogo od tih upita se doista odnosi na one teme koje ste istakli, dakle povećanje cijena zaštitnih maski ili dezinficijensa, otkazivanje turističkih paketa, aranžmana, prijevoza, itd., i u tom kontekstu bih željela napomenuti da je Vlada donijela Odluku o ograničenju cijena proizvoda koji su bitni za opskrbu našeg stanovništva kako prehrambenih proizvoda tako i medicinskih proizvoda na način da se cijene vraćaju na one koje su bile na snazi krajem siječnja ove godine i Državni inspektorat postupa po toj odluci na način da sankcionira one trgovce kod kojih je došlo do prekomjernog povećanja cijena, između ostalog i zaštitnih maski, dezinficijensa koji su važni za ovo razdoblje u kojem se sada nalazimo. Evo toliko u odgovoru na vaša cijenjena pitanja i primjedbe. I zaključno bih željela reći s obzirom evo vidim da zastupnik Bulj ima repliku, da doista predstavnici Vlade ne shvaćaju vaše primjedbe neozbiljno i bilo bi doista neozbiljno sa moje strane i vrlo neprofesionalno da se tome smiješim, tako da evo doista to nije slučaj pa pretpostavljam možda da ste i krivo vidjeli. Hvala vam lijepo.

o nezaštićenosti potrošača i njihovih prava jel svi smo potrošači u RH to jednostavno ne funkcionira. Ja bih vam postavio pitanje o korona krizi znači u ovoj situaciji, imate li informaciju koliko je kažnjeno onih profitera koji su sa 0,50 lipa sa 0,50 lipa poskupili recimo zaštitne maske za 30 puta, 50 puta, 100 puta, imate li vi možda nekakve informacije jel to je bilo klasično profiterstvo, to je bilo katastrofalno da odjednom skoče ne 100%, ne 200% jel to nije tržište na osnovu nego je to bila kriza. bila kriza. Koliko imate na primjeru evo ovome maski, zaštitnih odijela, rukavica, imate li da je neko kažnjen na tom profitu koji je on dobio u ovoj krizi gdje je cijeli narod pod stresom? Hvala lijepo. Nataša** Hvala lijepo na pitanju. Ja nemam brojke kod sebe s obzirom da inspektorat ustvari postupa po tom propisu i sankcionira trgovce koji su povećali cijene marže. Ono što znamo da se na tržištu doista dogodilo je da je došlo do povećanja cijena, nekada i do više stotina postotaka u odnosu na onu originalnu cijenu i ono što znamo da je inspektorat postupio na način da je takve trgovce sankcionirao. Broju doista ne znam, nemam kod sebe.